pitanje je upućeno ministru finansija. Čini mi se da godinama iza nas lebdi jedno pitanje koje se tiče poreza na registraciju vozila i sve češće od građana čujem, a i meni postavljaju to pitanje. Javlja se jedna nelogičnost, a to je onaj tzv. porez na luksuz, kako ga nazivamo.Tu se javlja nelogičnost da recimo tržišna vrednost auta bude, zbog njegove starosti, performansi niska na tržištu, a da kada neko dođe da registruje taj isti auto, mora da plati i te kako visoku cenu registracije.Ja sam izveo nekoliko primera. Recimo „pežo“ 607, 3.0, 3.000 kubika, benzinac, 2003. godište košta 1.500 evra, a njegova registracija košta oko 95.000 dinara, odnosno oko 800 evra. dakle, pola njegove tržišne vrednosti.Ili na primer „folcvagen“ od 5.000 kubika iz 2005. godine, 3.650 evra mu je tržišna vrednost, a za registraciju je potrebno baš zbog ove kubikaže od 5.000 kubika, izdvojiti 1.460 evra.I tabela tabela pokazuje koja je razlika u tim cenama. Recimo za vozila kubikaže između 1.300 i 1.600 kubika porez je 5.470 dinara, od 1.600 do 2.000 kubika je 11.210, a od 2.500 do 3.500 kubika porez iznosi 112.000 dinara. DaDa li će se naći neki drugačiji model za ovo oporezivanje, kada govorimo o ovome, jer jednostavno mi ne možemo da nazovemo neki auto luksuznim koji košta 1.500 evra ili 2.000 evra i koji je star 17, 18 godina. To ne može biti luksuzan auto. Luksuzni su oni od 20.000, 25.000 evra i da li je moguće da primenimo neki drugačiji model oporezivanja po kome bi se porez plaćao na osnovu kataloške vrednosti vozila?Mislim da i na taj način, kada bismo napravili jednu dobru tabelu, ne bi bio ništa manji priliv u budžetu na osnovu poreza, a opet bi bio pravedniji. Hvala. Mali. **Siniša Mali** Hvala puno uvaženi gospodine Jovanoviću.Drago mi je što ste postavili ovo pitanje. Radi se o jednom problemu koji smo uvideli, kojeg smo svesni. Ono što bih želeo da kažem i vama i građanima Srbije, zajedno sa budžetom za 2020. godinu, pred vama će takođe biti i izmene Zakona o porezu na imovinu i prenosu apsolutnih prava. Tu ćemo izaći sa predlogom kako da rešimo ovaj veliki problem.Dakle, umesto da godine proizvodnje budu te koje određuju porez koji se plaća, to će biti kubikaža samog motora. Imate tu i neke koeficijente koji se množe, u zavisnosti od nekoliko faktora, ali u svakom slučaju, do kraja godine ćemo taj zakon usvojiti, upravo zbog toga što smo imali i dosta komentara od strane građana Srbije, dosta komentara od svih onih kojima

i izmene ovih zakona upravo će regulisati taj problem. Inače, samo zakonsko rešenje će omogućiti mnogo brže i mnogo jednostavnije da se ceo postupak završi, sada kada gledate i starost vozila i kubikažu i odakle su i kako su itd. treba dosta dokumenta, treba dosta vremena, ovo će biti mnogo brže i efikasnije.Tako da, kao što vidite, uprkos i nekoj pandemiji korona virusa, uprkos i celoj toj, da kažem, globalnoj ekonomskoj krizi, razmišljamo i rešavamo konkretne probleme. Dakle, taj će problem biti rešen do kraja godine i od 1. januara 2022. godine krećemo u implementaciju što bih iskoristio priliku da kažem, kada ste već pomenuli izmene zakona koje nas očekuju, po meni ono što je veoma važno, dva zakonska rešenja, dva velika projekta koja smo započeli kao Ministarstvo finansija, odnosno Vlada Republike Srbije, to je proces nove fiskalizacije i proces uvođenja novih e-faktura.Dakle, hoćemo da izgradimo jedno konkurentnije, transparentnije poslovno okruženje u našoj zemlji. Mi od ponedeljka, dakle u ponedeljak je 1. novembar, krećemo sa uvođenjem novog sistema fiskalizacije u našoj zemlji. Shodno zahtevima naših privrednika, imaćemo prelazni period do kraja aprila meseca naredne godine. Dakle, narednih šest meseci imaćemo i postojeći i novi model fiskalizacije, a nakon toga samo novi. Ovaj novi je jedan potpuno moderan, savremen sistem. Podsetiću vas da postojeći sistem fiskalizacije datira još iz 2003. godine.Ono što mi je posebno važno je da ćemo kao Vlada, kao država u potpunosti snositi troškove uvođenja novog sistema. Dakle, nudimo i subvencije 100 evra po prodajnom mestu, 100 evra po fiskalnom uređaju, tako da ćemo na takav način u mnogome povećati efikasnost kada je suzbijanje sive ekonomije u pitanju.Velika je tu korist za naše privrednike. Osim toga što neće imati neke troškove koje sada imaju, kao što su, recimo, one papirne kontrolne trake koje više nećemo imati, redovni ili potrebni godišnji servisi fiskalnih računa, ovaj novi sistem omogući će da se fiskalni račun izdaje i sa mobilnog telefona i sa tableta. Dakle, idemo u korak sa vremenom.Ono što mi je posebno važno je što će i građani Srbije takođe učestvovati u tom procesu mnogo aktivnije. Naime, svaki fiskalni račun po novom sistemu imaće i „kju ar kod“. Dakle, na licu mesta samim skeniranjem tog računa mobilnim telefonom može da se utvrdi da li je račun validan ili nije, tako da ćemo imati i veću podršku građana kada je proveravanje validnosti fiskalnih računa u pitanju i, naravno, uspešnost borbe protiv sive ekonomije.Danas sam uručio i ključeve za tri stana srećnim dobitnicima nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“. Mi smo završili tu nagradnu igru za ovu godinu. Dakle, uručio sam ključeve dva stana u naselju „Zemunske kapije“ u Beogradu, jedan stan u naselju „Beograd na vodi“. Verovali ili ne, u onom velikom bazenu imate preko 13 miliona koverata. Dakle, svest ljudi oko borbe protiv sive ekonomije, oko toga zašto i kako treba uzimati fiskalne račune raste.Znači, u obrazloženju i rebalansu budžeta za ovu godinu rekao da smo ovaj rebalans uradili samo zbog toga što imamo 183 milijarde dinara više naplaćenih prihoda od planiranih. Dakle, to je preko 1,5 milijardi evra. Naša ekonomija pokazuje veliku otpornost, privredna aktivnost je izuzetno velika, mnogo veća od planirane. Jednostavno, ono što želimo, zašto sam pomenu tu fiskalizaciju, dakle kroz proces fiskalizacije, uvođenja e-faktura, da znate i vi, da ponovim još jedanput, taj zakon ste usvojili krajem prošle godine, dakle, krajem naredne godine mi nećemo više imati one papirne fakture. Dakle, sve fakture biće elektronske. To će, naravno, omogućiti i povraćaj PDV-a, što je jedan od najvećih zahteva naših privrednika u istom danu.Dakle, gradimo jedno transparentnije okruženje, konkurentnije, da kažem, ono na šta su navikli i koju su standardi, na kraju krajeva, i u nekim mnogo razvijenim zemljama od naše.Onda, vaše pitanje je, da se vratim na početak, kada su neki, rekao bih, zastareli, neka zastarela rešenja ili rešenja koja su iz neke davne prošlosti, kao što je, recimo, naplata tog poreza koji je uzimao u obzir ne samo kubikažu motora, nego i starost vozila, dakle to rešavamo, kako bih rekao, svakodnevno.Drago mi je što ću imati priliku uz budžet da branim i nove zakone koji se odnose i na budžetsku inspekciju. Taj novi zakon koji će biti, odnosno izmene Zakona o porezu na imovinu, prenos apsolutnih prava, mislim da ćemo imati još par zakona oko poreske politike koji su takođe veoma važni.Uprkos pandemiji korona virusa i ovoj ekonomskoj krizi, dakle borimo se na svim frontovima, pokušavamo, ono što su i moje kolege ministri govorili, da obezbedimo novac za sve inicijative, od od razvoja poljoprivrede, preko inspekcijskog nadzora, ono o čemu je Marija govorila. Irena je pričala o Zelenoj agendi, Jadranka je takođe pričala o tome da želimo da se u što kraćem vremenskom periodu uskladimo sa svim standardima EU, ministar je pričao oko nataliteta i ulaganjima u tu oblast. Nikada više, kao što znate, ne ulažemo u auto-puteve, u izgradnju tunela, mostova, železničkih pruga, u zdravstvo, u školstvo takođe. Dakle, na svim frontovima želimo da napravimo napredak.Ono što je za nas, naravno, veoma važno, osim vladavine prava, o čemu je Jadranka govorila, da u onim zakonima koji se odnose na poresku politiku, ako već govorimo o mom resoru, da ti zakoni budu podsticajni, da jednostavno se napravi bolje i transparentnije okruženje za sve učesnike u, da kažem, jednom fiskalnom procesu, ali takođe ne samo da budu podsticajni, nego i jednostavni i brzi za primenu.Tako da, radujem se diskusiji koju ću imati sa vama oko toga tokom diskusije oko izmena tih zakona zajedno sa budžetom za 2020. godinu. Nadam se da ćete izmene tog zakona izglasati, kako bi upravo rešili taj problem. To je velika vest i za vas, velika vest i za građane Srbije, ali i još jedna potvrda da čujemo šta su probleme i da te probleme rešavamo.Hvala puno.

Hvala.Veoma sam zadovoljan zaista odgovorima i ministra finansija i ministra za zaštitu životne sredine i ministra za evropske integracije. Iz njihovih odgovora se vidi da smo zaista spremni da rešavamo probleme konkretne, korak po korak.U skladu sa tim, moram i da se osvrnem povodom činjenica da je godinu dana prošlo od kada je formirana ova Vlada. Podsetiću da je tada u ekspozeu predsednica Vlade navela da radimo na ostvarenju šest ciljeva, odnosno šest prioritetnih tema, a to je borba protiv Kovida, KiM, borba protiv organizovanog kriminala, nezavisno odlučivanje Srbije, vladavina prava i ubrzavanje reformi i dalje ekonomsko jačanje.Zaista, zaključak je da smo u svim ovim oblastima bili posvećeni i članovi Vlade i parlament da je ostvaren napredak u svakoj ovoj oblasti. Na kraju, kada podvučemo crtu na kraju svakog mandata videćemo rezultat, a rezultat se ogleda u tome koliko građani Srbije bolje žive, da li su veće plate, koliko smo radnih mesta novih obezbedili, kakva nam je socijalna politika, da li svi imaju jednak pristup zdravstvu i obrazovanju, a očigledno da iz dana u dan pokazujemo da smo veoma posvećeni da odgovorno radimo na svim ovim pitanjima. Hvala.

Hvala vam, uvaženi predsedavajući.Na početku postavljanja pitanja u ime svoje poslaničke grupe JS vama svim prisutnim ministrima, a i onima koji iz opravdanih razloga danas nisu sa nama čestitam ovu godišnjicu. Računam da ćete da nastavite istim tempom, jer ovo do sada sve što smo čuli ide u pravcu pohvala.Postavljam za sada nikom pojedinačno, vi se dogovorite, postavljam pitanje Vladi Republike Srbije, naravno u ime poslaničke grupe JS, šta radi šta radi Zaštitnik građana po pitanju svakodnevnih napada i laži kojima se narušava ugled institucije Republike Srbije, ali i napadaju najodgovorniji pojedinci u državi? Na stranu što napadaju nas, ja ovde postavljam pitanje da li je Aleksandar Vučić građanin, da li su članovi njegove porodice građani? Ako jesu, a jesu, zašto onda Zaštitnik građana ne koristi svoja ovlašćenja i ne zaštiti kako Aleksandra Vučića, tako i članove njegove porodice od gnusnih napada i laži?Postavljamo ovde pitanje zašto Zaštitnik građana ne reaguje? On dobro zna da u našem Zakonu o krivičnom postupku ne postoji delo klevete, ali postoje zakoni koji štite prava građana. Zaštitnik građana mora da štiti prava svih građana, pa i Aleksandra Vučića i članova njegove porodice. Dokle će neko da urušava sistem, blati ne Aleksandra Vučića kao građanina, već kao predsednika Republike Srbije? To rade ljudi koji su danas van parlamenta, jer su bojkotovali izbore, i ne samo izbore, oni su bojkotovali i državu koja im je sve dala i od koje su uzeli baš sve ono dok su bili u prilici i dok su bili na vlasti.Mi ovde postavljamo pitanje, da li je Zaštitnik građana ono što treba da bude i što mu naziv funkcije kaže, ili je on zaštitnik svoje plate, i zaštitnik onih koji su zarad dolaska na vlast spremni da izmisle najteže i najgnusnije laži, i koji se bave pretnjama i pravljenjem afera?Ako će Zaštitnik građana i dalje da ćuti i da se pravi gluv i slep, onda neka podnese ostavku. Ako je tačno da prima platu 400 hiljada dinara, a to su četiri plate narodnih poslanika, evo kolege ispravljaju, pet plata narodnih poslanika, a da pritom ne reaguje kao samostalni i nezavisni organ, onda ne ispunjava svoju ustavnu i zakonsku ulogu i samim tim prima nezarađenu platu.Zato mi iz JS postavljamo pitanje, šta radi Zaštitnik građana i ako ne radi ništa, ili kaže da nije u mogućnosti, zašto onda ne podnese ostavku? Možda će se naći neko ko će biti sposoban da odgovori potrebama koje se stavljaju pred jednu ovako važnu instituciju. Hvala.

Vlade, takođe bih vratila lopticu kod vas, da Zaštitnik građana podnosi izveštaj parlamentu i da je možda prava adresa za to rasprava u okviru nadležnog odbora.Ono što ja mogu da kažem u ovom trenutku, slažem se sa vama da je zaista čudno da do sada nemamo reakciju Zaštitnika građana, jer građanin Aleksandar Vučić je svakako neko, ako ne spominjemo i članove porodice koji su svakodnevno izloženi velikom pritisku, ne samo pritisku, nego, nije to samo politički pritisak, i psihološki pritisak, to je zaista jedna vrsta terora koja se sprovodi nad porodicom Vučić, nad svim članovima.Pošto sam u toku jučerašnjeg dana u višesatnoj diskusiji prilikom prilikom izmene Zakona o Zaštitniku građana, koja je sada u toku, dakle, juče smo imali raspravu u načelu, a tokom sledeće nedelje govorićemo u pojedinostima, mislim da smo tokom jučerašnje rasprave koja je trajala negde oko devet časova, sveukupno, pet ili šest sati su zaista poslanici različitih stranaka govorili o tome zbog čega Zaštitnik građana ne reaguje na ove svakodnevne napade i teror koji se sprovodi nad porodicom Vučić.Tako da, vi ste danas samo sublimirali jučerašnju raspravu i zaista govorili u ime mnogih poslanika koji su to isto tokom jučerašnjeg dana govorili, a imajući u vidu da su poslanici zaista glas građana Srbije, onda to treba pomnožiti sa građanima koje vi predstavljate, da zapravo i Zaštitnik građana vidi koliko je to stotina hiljada ljudi, koji žele odgovor na pitanje - zbog čega Zaštitnik ne reaguje i ne zaštiti porodicu Vučić?U zaista to postaje jedno ozbiljno političko pitanje. Ja sam i tokom jučerašnjeg dana govorila o atmosferi koja se pravi u društvu, gde stalnim spominjanjem članova porodice Vučić u negativnom kontekstu, oni jednostavno postaju neko u koje počinje da se sumnja. A, svi mi, uglavnom ljudi iz SNS, branimo, ali čini se i da te naše odbrane ne dolaze do ljudi. Napravili smo atmosferu u kojoj nacrnjujete, žargonski rečeno, jednu porodicu, samo zato što je jedan od članova predsednik države, zato što dobro radi svoj posao, a to se nekom političkom ološu u Srbiji ne dopada, zbog toga je cela porodica na stubu srama, a svi mi koji branimo i govorimo da to nije istina, postajemo nekako deo dosadne svakodnevnice. To ne smemo da dozvolimo.Mislim da treba da nastavimo da budemo još glasniji, da budemo još konkretniji i da tražimo akcije poput vašeg zahteva danas. Da vidimo hoće li neke institucije u Srbiji zaštiti porodicu Vučić.Ne želim da budem neko ko je patetičan, jer se to sad već pripisuje nama, koji branimo porodicu Vučić, i da kažem da su nečija deca na udaru, i da su meta, a svaki funkcioner i svaki političar čija deca jesu spomenuta i bila deo političke borbe zna koliko to boli i koliko je to nepravedno. E, pa nisam čula ni opozicione političare, hajde to donekle da razumem, ali svakako institucije da stanu u odbranu, to nisam čula.Slažem se, treba uputiti brojne zahteve i napraviti akciju u kojoj će institucije da odgovore, da vidimo koliko dugo žele da iscrpljuju psihološki, na sve druge načine porodicu Vučić i da li očekuju da ako se nastavi ovim tempom, Aleksandar Vučić će jednom morati da popusti, jer će morati da izabere između svoje porodice i Srbije.Mislim da to nije test na koji treba da postavljamo Aleksandra Vučića, kojem treba da ga izlažemo, niti je to dilema za njega. Podjednako su važne obe teme, i Srbija i porodica, ako ih uopšte mogu nazvati temama, to su životni prioriteti. Svakome od nas nikada ne treba da se postavlja dilema između države i porodice. Podjednako su važni samo treba da razmišljamo o tome koliko ćemo dugo dozvoliti da nas neko postavlja u tu dilemu.Znam da svi naprednjaci, sada čujem i od vas iz JS, da vam je važno da se kaže – stop teroru porodici Vučić. Hvala vam na toj podršci.Treba građani Srbije da vide da nisu naprednjaci jedini koji se brinu za porodicu Vučić i koji traže da to prestane, ali treba i ostali da budu glasniji. Danas je to porodica Vučić, sutra će to biti neko drugi.Hvala drugi.Hvala vam na tom pitanju, neka ostane otvoreno, a oni kojima je upućeno neka se potrude da javnosti dostave odgovor na vaše pitanje. Hvala vam na odgovoru ministarka.Slažem se sa vama, sem u jednoj stvari se ne slažem. Znači, apsolutno sve što ste rekli stoji na mestu, ali ne trebamo mi da budemo ti koji kažu da pitanje treba da ostane otvoreno. Ne, ja sam ovo i postavio zato što trebamo konačno to pitanje da zatvorimo i da stavimo tačku na to.Rekli ste na početku, ja mogu da prebacim lopticu na vaš teren. Niti mi kao narodni poslanici ovu loptu prebacujemo kod vas, niti istu tu trebate da vratite kod nas. Mi iz JS imamo osam poslanika, da bi nešto konkretno uradili po tom pitanju, treba samo da se skupi 126 i da onda stavimo tačku, da ne držimo ovo pitanje otvorenim, ako razumete.Drugo pitanje vezano je za borbu protiv epidemije Kovida 19 i za proces vakcinacije. Naime, država je uradila sve u tom pogledu. Kako niko nije imao respiratore, mi smo ih nabavili u dovoljnim količinama. Da ne bi došli u situaciju da nema dovoljno kreveta za kovid pacijente, država je izgradila tri kovid bolnice u Batajnici, Kruševcu i Novom Sadu.Kada Sadu.Kada mnogo razvijenije države nisu imale ni jednu vakcinu, naša je država nabavila četiri vakcine. Prvi smo krenuli sa vakcinacijom. Danas smo ipak tek prešli nešto više od 50% vakcinisanih. Jaka antivakserska propaganda je učinila svoje.Mi iz JS razumemo pitanje ljudskih prava, pa i prava da neko bude protiv vakcine, tu se apsolutno ništa ne spori, ali neka bude antivakser za sebe. Opasno je, vrlo je opasno da se ta priča ne širi i takva opasna propaganda koja može da košta života mnoge građane Srbije.Evo, trenutno je u Egiptu i delegacija do 140 članova, najvećim delom su to medicinski radnici, prekjuče su obišli Beduinsko selo duboko u pustinji, znači pesak, pustinja, nigde nikog. Beduini svakako nisu neko ko prati savremene tehnologije, ne uživaju sve udobnosti današnje civilizacije, nemaju televizore, nemaju društvene mreže, žive kako su živeli stotinama godina unazad. Ali, ono što je interesantno da su vakcinisani 100%, svi su vakcinisani.Beduini svi vakcinisani, a kod nas polovina populacije. Naše pitanje, ispred poslaničke grupe JS, Vladi Republike Srbije jeste – da li se razmišlja o merama koje bi dovele do povećanog stepena vakcinacije naših građana i koje bi to nove mere bile? Hvala. Hvala. **Branislav Nedimović** Zahvaljujem se.Gospodine predsedavajući, poštovani poslaniče Vujiću, poštovani narodni poslanici, bilo je nekoliko reči, pre svega kažem zbog javnosti. Prosto je neverovatno koliku pažnju, kako na društvenim mrežama, isto tako i možda na drugim medijskim prostorima, dobijaju ovi antivakser pokreti. Nisu oni ništa novo što se izmislilo u Srbiji, oni su prisutni na brojnim teritorijama, u brojnim državama, ali čini mi se da je prosto neverovatno, sve što može da se smisli i što može da se prezentuje u poslednje vreme,

to vam je jedan lek koji se koristi za čišćenje parazita kod domaćih životinja ili kod životinja koje koristimo na farmama. Prosto je neverovatno koliko ljudi odlaze daleko od nauke, idu u neki prostor koji ne znam ni kako bih ga nazvao prosto, prostor izmišljotina, prostor Fejsbuk animacija, ili nešto treće, a na kraju dolazimo do samo jedne stvari, jedini lek i jedini način za borbu protiv Kovida-19 je vakcinacija.Čak i ljudi koji su preležali u nekoj prvoj fazi Kovid-19, kako god da nazovemo taj soj koji je postojao prošle godine i u Nišu, u aprilu mesecu, i u u leto na čitavom prostoru Srbije, u proleće ove godine, pojavljuju se ljudi koji se ponovo zaražavaju. Jedni lek za to je vakcinacija. Ko god se vakciniše, te ljude odvajamo direktno od respiratora.Ne želim ovde da se bavim sada medicinskim pojašnjenjima, zašto je to važno, ali dovoljno sam vremena proveo u poslednjih godinu i po dana u čitavoj ovoj priči vezano za borbu protiv kovida da mogu da kažem da sam video svašta. U početku smo imali nadu da će se pojaviti vakcina.Srbija je jedna od prvih zemalja koja je nabavila vakcinu, krenula u vakcinaciju. početku je to išlo jako dobro i dosta se ljudi vakcinisalo i prvom i drugom dozom, ima sad ljudi dosta koji se vakcinišu i buster dozom. Evo, Srbija će biti jedna od retkih zemalja koja će imati i petu vakcinu. Čuli ste za vakcinu „moderna“, ona će biti prisutna kod nas i građani će moći da se vakcinišu i njom.Činjenica je da virus mutira i ništa novo ja vama neću reći i ništa vi novo nećete čuti i činjenica je da ćemo stalno imati nove i nove vakcine, koje će ulaziti, da tako kažem, u otvorenu borbu sa virusom, a s druge strane i nove lekove.Isto tako, Srbija je nabavila najmodernije lekove kako bi kako bi spasili ljude koji se nalaze u kovid bolnicama. Srbija je napravila tri nove kovid bolnice, u najkraćem vremenskom intervalu. Sećate se Kliničkog centra Srbije, koliko dugo se gradio, Klinički centar Vojvodine koliko dugo nije završen, a tri bolnice za četiri meseca, i u Kruševcu, i u Beogradu, odnosno u Batajnici, i u Novom Sadu. To mnogo bogatije zemlje, zemlje koje, mogu da kažem, sebe svrstavaju na nekim zdravstvenim rang-listama na više mesto od nas, nisu uspeli da urade. Mali je broj zemalja koji je ovo uspeo u kratkom vremenskom intervalu, da uradi i da reši problem sa novim posteljama koje su se tražile, nemojte zaboraviti da je u pojedinim trenucima u različitim mesecima bilo i po osam, devet hiljada zaraženih.Ali, postavlja se ovo ključno pitanje koje ste i vi postavili. Na koji način možemo da izađemo iz ovog začaranog kruga. Ja ću vam samo reći jedan prost – samo vakcinom. Samo vakcina i nema drugog odgovora na to.Što se tiče ovih mera drugih koje Vlada eventualno, odnosno Krizni štab planira da implementira, sledeće nedelje će biti održana sednica Kriznog štaba, nova, na kojoj će biti razmatrano na koji način će deca u školama pohađati školu u nedeljama ispred nas, postoje tu nekoliko različitih predloga. Od vikenda kreće puna implementacija kontrole od strane inspekcijskih službi, komunalne milicije, svih ostalih, čitavog redarskog sistema u ugostiteljskim objektima posle 22 sata.Vidim da se dosta ugostiteljskih objekata, ne dosta, skoro svi su se opredelili da rade do 22 sata. Ali morate imati jednu

dana funkcioniše u čitavom sistemu, ni sedam, pet, šest. Tako da je ovo neka vrsta pripremne faze, ukoliko nam bude neophodno, da Krizni štab može, zajedno sa Vladom, kasnije koja će to da implementira kroz uredbu u sprečavanju kovida, da može da izađe na kraj sa ovom pošasti od Kovida-19.Kako će čitava stvar da se razvija, niko od nas ne može da predvidi. Da li će biti neke nove mutacije? Verovatno. Što bude prolazio period od druge vakcine, a ne bude se eventualno neko buster vakcinom vakcinisao, da ćemo imati još veći krug potencijalnih lica koja bi mogla eventualno biti zaražena koronom i zbog toga je važna vakcinacija.Da rezimiram čitavu priču. Vlada Srbije je pripremila neophodna medicinska sredstva, pripremila dovoljan broj vakcina, pripremila institucije, odnosno zdravstvene institucije za borbu protiv kovida, ali ima jedan deo koji moramo da uradimo mi sami, da pokušamo da u komunikaciji sa našim sugrađanima, prijateljima, rodbinom, svako od nas verovatno ima nekog pored sebe ko se nije vakcinisao. Ja sam jednog danas uspeo da ubedim u 11 sati dole da se vakciniše i nisam mu verovao dok nisam video da se vakcinisao. Ali to morate svaki dan raditi, jer tako spašavamo našu decu.Postoje još neki alati koji će biti na raspolaganju Ministarstvu zdravlja, ali pošto ja nisam vlastan o tome da govorim, pre svega mislim na proširenje populacije koja može eventualno da primi vakcinu, o tome će vam govoriti ministar Lončar, kada bude bio pred vama. Hvala vam puno.

Gde je njihova snaga? Njihova snaga je u društvenim mrežama. Mi gledamo dnevno od šest do osam sati, realne su procene, i to nema da li neko ima 15 godina, da li 35, sada je već 65 godina. Od šest do osam sati gledamo u displej mobilnog telefona. Njihova je snaga u tome. Oni se oglašavaju samo preko društvenih mreža. I onda sam molio jednog da mi objasni zašto neće. On kaže, veli – pa staviće mi čip. Rekoh – jesi li ti ikad u životu čuo da si vakcinisan čim si se rodio? Svi smo mi primili po dve-tri vakcine, kada nisu bili svesni da postojimo.

Prosto je neverovatno, to je iracionalna stvar.Ali kad ponese talas, i onda tu, naravno, ima apsolutno, videli ste i sami, oni citiraju neke lekare koji ne postoje, institute koji ne postoje, bolnice koje ne postoje i neko ko nema stepen obrazovanja ili ne može da izađe zbog nepoznavanja jezika, on to prihvati kao zdravo za gotovo, širi i kaže – nemoj, ubiće te, umrećeš za godinu dana itd. Jako, jako je teško, izuzetno teško, ali što rekao Nedimović niko realan ne vidi nijedan drugi izlaz osim vakcinacije. Hvala vam na odgovorima, ali ja, evo, po uzoru na ministra Sinišu Malog od pre neki dan, kada smo imali ovde rebalans budžeta, ministar kaže – zadatak svih nas je da malo održavamo i taj optimizam i da malo pređemo i na vedrije teme.S obzirom na to da sam malopre spomenuo beduine, želim da vas pozdravim u ime delegacije koja se trenutno nalazi u Egiptu. Delegaciju predvodi Dragan Marković Palma, predsednik poslaničke grupe JS, i ovu delegaciju vodi ispred stranke JS, ali pre svega je vodi ispred Srbije. Delegacija broji 150 članova, od kojih su 122 lekara i medicinskih radnika. To su ljudi koji su u doba ove pandemije, to svi već znamo, ne moramo ni da ponavljamo, poneli najveći teret. U delegaciji se nalazi jedan manji broj privrednika i manji broj novinara.Ovakve delegacije koje Dragan Marković Palma vodi širom Evrope i sveta su postale praksa, koliko god neki da kritikuju da znate ovo neće da stane sa ovakvim akcijama i nastaviće se i dalje.Ono što jedna činjenica, a nije loše da podelim sa svima vama da je do sada kroz takav vid organizacije putovalo kada se ovako radi preko 70.000 građana Republike Srbije.Ovakve Srbije.Ovakve delegacije, pored toga što svim članovima daju volju na još bolji rad i društvenu angažovanost šire jednu dobru sliku o Srbiji, koja nažalost jedno vreme do pre nekih 10 godina bila totalno iskrivljena u odnosu na realno i pravo stanje.Domaćini delegacijama koje predvodi Dragan Marković Palma su uvek primljeni od zvaničnika zemalja u koje se putuje. To su ljudi i funkcioneri od integriteta čija reč svakako ima težinu.U ovoj delegaciji su lekari, kao što je bio slučaj u junu u Grčkoj, kada je putovalo 650 medicinskih radnika. Do sada su u sličnim organizacijama ili bili lekari i privrednici, i studenti, i poljoprivrednici, zanatlije i mnogi drugi.Dragan drugi.Dragan Marković Palma je u svet uvek vodio i obične građane, koji možda ne bi imali priliku da putuju na neki drugi način.Ovo pričam iz jednog prostog razloga, a to je da Dragan Marković Palma nije ministar i da Jedinstvena Srbija, nema ni jednu funkciju u izvršnoj vlasti, ali uvek dobrim idejama i velikom željom nađemo način da pomognemo.Ovo je poruka svima koji se bave politikom u Srbiji, nebitno da li su vlasti ili su opozicija.Ako imate želju i hoćete da pomognete Srbiji sigurno možete da nađete način.

Poštovani predsedniče Narodne skupštine, dame i gospodo, ministri i koleginice i kolege narodni poslanici, pošto ne bih ni imala vremena za drugo pitanje, postavila sam ga pre dve nedelje Ministarstvu za rad i zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, vezano za pripremu novog zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, želela sam ovom prilikom da se uvaženoj ministarki Dariji Kisić Tepavčević obratim za izvesne nedoumice vezane za pripremu zakona. Ona nije tu, a nadam se da ću i dobiti odgovor koji sam pre dve nedelje, kao poslaničko pitanje postavila. Zato ću pitati i krenuti na prvo pitanje.S obzirom na izuzetan značaj programa – „moja prva plata“ koji se formalno nastavlja u 2021. godini u skladu sa uredbom Vlade, koristim priliku da pitanje postavim ministru finansija gospodinu Siniši Malom.Kao što je poznato položaj mladih kao jedne od najranjivijih kategorija na tržištu rada veoma je nepovoljan.U odnosu na opštu populaciju prema zvaničnoj statistici beleži se njihova dvostruko veća stopa nezaposlenosti.Nezaposlenost mladim ljudima i njihovim porodicama donosi ozbiljne poteškoće, narušava normalan život, smanjuje razvoj nemogućnosti. Mladi ljudi koji nisu zaposleni najčešće ostaju da žive sa roditeljima, kasnije zasnivaju porodice i teže se odlučuju za rađanje dece.Stoga poslanička grupa SVM daje punu podršku nastavku programa – „moja prva plata“ koja je prošle godine bila bila uspešna mera za poboljšanje položaja mladih. Ovim programom mladima bez radnog iskustva se omogućava da obave praksu na konkretnim poslovima.Na taj način steknu znanja, veštine, kompetencije za rad i tako povećaju svoje mogućnosti i za zapošljavanje. Planirano je uključivanje do 10.000 mladih. Na osnovu Uredbe o programu Nacionalna služba za zapošljavanje je 20. avgusta ove godine raspisala javni poziv.Prva faza u realizaciji programa, prijavljivanje poslodavaca i oglašavanje pozicija je završena 23. septembra. Zainteresovani poslodavci su prijavili 15.676 pozicija. oktobra je krenula realizacija druge faze u kojoj se do kraja ovog meseca očekuje prijavljivanje kandidata.Ministra finansija pitam da li bi bilo moguće u nastavku veoma značajnog programa Moja prva plata da svi prijavljeni kandidati sa kojima se poslodavci povežu i iskažu potrebu za njihovim radnim angažovanjem, budu uključeni u program.Na osnovu broja prijavljenih pozicija, od strane poslodavaca, moguće je očekivati od 30 do 40% veći broj kandidata od planiranog okvira za subvencionisanje. Znači, da li je moguće da svi kandidati i oni iznad broja od 10 hiljada koji ispunjavaju uslove, dobiju svoju prvu šansu? Zahvaljujem. Hvala. Ministar Siniša Mali. **Siniša Mali** Mislim da je tema o kojoj ste pričali izuzetno važna, samo da vas podsetim vas i sve građane Srbije, prošle godine smo počeli projekat Moja prva plata, uprkos i pandemiji korona virusa i uprkos teškoj ekonomskoj krizi i uprkos da bi ne samo dali nade svima, već da bi podstakli mlade da svoje prvo radno iskustvo ostvare uz pomoć države.Dakle, Moja prva plata, je projekat koji podrazumeva da oni koji završe srednju školu ili fakultet i nemaju nikakvo prethodno radno iskustvo, da im država pomogne zajedno sa poslodavcima, da deo njihove plate snosi država, kako bi upravo dobili mogućnost da naprave neke svoje prve korake u profesionalnom iskustvu, i taj projekat se pokazao izuzetno uspešan prošle godine.Dakle, po prvi put smo imali i hiljade poslodavaca koji su se javili i i hiljade koje su bile otvorene, i veliki broj mladih koji se na njih prijavio i onda smo rešili da taj projekat nastavimo i ove godine. Ono što mi je posebno važno da naglasim sada već na osnovu podataka koje ste vi izneli, dakle, preko 15 hiljada pozicija, ove godine što je više nego prošle godine, da je veliki broj poslodavaca i prihvatio tu inicijativu, a sa druge strane ona je sve popularnija i među onima koji završavaju srednje škole i završavaju fakultete, tako da sa te strane ono što mogu da kažem, da ćemo nastaviti i u godinama koje dolaze sa projektom Moja prva plata.Vaše konkretno pitanje je bilo oko toga da li će svi koji se prijave i uspeti da dobiju subvenciju, i ono što sada mogu da vam obećam je apsolutno potvrdan odgovor, s obzirom da je svima nama u interesu da svako od tih mladih da svako pojedinačno dobije mogućnost za svoje prvo radno iskustvo, a ako to uspe da uradi uz pomoć države, još bolje.Ja sam, inače, obišao jedno preduzeće ovde u Beogradu pre samo par nedelja, upravo kako bih i promovisao taj program „Moja prva plata“. Mladi koji su stekli svoje prvo radno iskustvo u toj kompaniji koja se inače bavi proizvodnjom lekova, vitamina i drugih preparata, oni koji su došli tu da steknu svoje prvo radno iskustvo, verovali ili ne, svi su dobili posao za stalno. To je bilo troje ili četvoro mladih ljudi, izuzetno zadovoljnih, dobili prvu priliku, pokazali se, iskoristili priliku, poslodavac koji je bio izuzetno zadovoljan kadrovima koje je dobio. Tako da, sa te strane, jedan veoma lep, dobar, uspešan projekat.Da završim, konkretno dva odgovora za vas. Smatramo da treba da nastavimo sa tim projektom i u godinama koje su pred nama i da, učinićemo sve da i oni koji su se prijavili, a ukoliko visina subvencija je niža od toga, da dobiju priliku takođe da uđu u ovaj program „Moja prva plata“.

da, s obzirom na pozitivna makroekonomska kretanja u zemlji, na ekonomske aktivnosti iznad očekivanja i kada idemo u susret budžetu za 2022. godinu sa najboljim očekivanjima smatram da zaista realno postoji prostor za potpuni obuhvat svih prijavljenih i od strane poslodavaca izabranih kandidata za program „Moja prva plata“.Tako da, još ću dodati da ja sama dolazim iz novinsko-izdavačke kuće „Mađar so“, koja izdaje i štampa jedini dnevni list na mađarskom jeziku u Srbiji i jedna je od stubnih institucija za očuvanje jezika i kulture vojvođanskih Mađara, je takođe konkurisala prošle godine za program. Prijavili smo pet kandidata, dvoje novinara, dvoje tehničara štampe, pošto pored naših izdanja, štampamo i skoro sve skoro sve listove nacionalnih manjina u Vojvodini, dnevni list „Dnevnik“, kao i već više od 40 godina proizvodimo poštanske marke za „Poštu „Poštu Srbije“ u višemilionskim tiražima.Tako da, evo prošle godine nismo uspeli da uđemo u program. Ove godine smo se prijavili i zaista ste me obradovali da ima šanse da se nadamo pozitivnom ishodu. Hvala vam najlepše.

Za svakog građanina Srbije je da pokušamo da pomognemo da učinimo da živi bolje.Ovo je najlepša prilika da kada već govorimo o politici, da zadržimo mlade, da im damo šansu, najbolja prilika i da na konkretnom primeru pokažemo tu svoju posvećenost. Tako da, sa te strane računajte na nas, računajte da ćemo, i sami ste rekli, u jednoj teškoj godini, ali opet, kada imamo malo bolje rezultate nego što smo planirali, treba naći mogućnost i način da pomognemo svima, pogotovo mladima. Tako da, sa te strane gledaćemo da ispunimo obećanje koje sam upravo dao. Hvala puno.

večeras našim pitanjima, a njoj sam postavila pitanje pre dve nedelje tu u parlamentu pred sednicu Skupštine. Ja očekujem da dobijem pismeno odgovor vezano za

je isteklo vreme, završavamo rad u delu sednice koji se odnosi na poslanička pitanja.Zahvaljujem svim članovima Vlade na učešću.Nastavljamo sa radom u utorak. Sledeće nedelje ćemo raditi u utorak i u sredu će biti glasanje, a u utorak u 11.00 časova će biti posebna sednica povodom obraćanja predsednice parlamenta Kipra. Hvala.